моля да се регистрираме! Налице е кворум, откривам пленарното заседание. Дами и господа народни представители, едно съобщение: на 4 февруари 2015 г. е постъпил и раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приети на първо гласуване на 29 януари 2015 г. Проектът е изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, днес по изключение четвъртък ще бъде сряда и Парламентарната група на ДПС продължава да пише живия летопис на политическата репресия, посветен на онези български граждани, които станаха жертва на ксенофобската политическа мисъл на Реформаторския блок и Патриотичния фронт – перфектният единомислещ дует! Голяма част от жертвите, които и днес ще изчета, нямат претенцията да бъдат активисти, членове или симпатизанти на Движението за права и свободи. Напротив, по един или друг признак те са припознати за такива и са нарочени от управляващата четворна коалиция за политическа екзекуция. За нас продължава да бъде меко странна реакцията на ГЕРБ най-старата и най-опитната партия от четворната коалиция, която вече знае истинското значение на думите „стабилно управление” и „професионална администрация”. Ако Вие, колеги от ГЕРБ, не демонстрирате на практика новото качество на политическия диалог и новия национален демократизъм, това би се равнявало на повтаряне на всички грешки от първото управление и приравняване на ГЕРБ с ксенофобските коалиционни партньори. Не е нужно да се говори повече по темата. Тая скромна надежда да чуете правилно думите ни, още по-голяма надежда обаче имам, че ще осъзнаете посланията на политическия си лидер. Казвам това не за да изразя някаква тяснопартийна претенция на ДПС, а защото историческият момент има нужда точно от такава политическа зрялост. Статистиката на политически осъдените на уволнение за изминалата седмица се увеличи с още, забележете, 27 души. За сравнение – миналата седмица бяха 12. С тях живият летопис на политическата репресия вече съдържа 334 имена и те са: Уволнен Мусамедин Хабил – висше образование „Информационни технологии”, три години стаж в областта. На негово място е назначена Веска Николова от ГЕРБ. Уволнена Сибел Кенан – висше образование „Икономика”, шест месеца стаж в областта. Няма назначен на нейно място.

Уволнен Первин Шукри – магистър по публична администрация, с 19 години и шест месеца стаж в областта. На негово място е назначена Невена Керникова от ГЕРБ. Уволнен е Рейхан Шакиров – висше образование, машинен инженер с 15 години стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен е Бирол Исметов – висше образование, машинен инженер, шест месеца стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен е Севгин Шукри – висше образование „Опазване на околната среда”, 14 години стаж в областта. На негово място е назначена Виолета Тодорова от ГЕРБ. Уволнен е д-р Ибрахим Яхов – висше образование „Ветеринарна медицина”, с 34 години стаж в областта. На негово място е назначен Илиян Драманлиев от ГЕРБ. Уволнен е Мехмед Ниязи – висше образование, аграрен инженер – една година стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен е Левент Бамов магистър по ветеринарна медицина, с 26 години стаж в областта. На негово място е назначен Николай Инков от ГЕРБ. Уволнена е Джемиле Махмудова – висше образование, инженер-химик с 12 години стаж в областта. Няма назначен на нейно място. Уволнен е Метин Карасюлейман – висше образование „Икономика”, с 27 години стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен е Дениз Хамид – магистър „Финанси”, бакалавър, 8 години стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен е инж. Младен Маслев – магистър по горско стопанство”, с 30 години стаж в областта. Неговото място заема Вергил Байкалов от ГЕРБ. Уволнен е инж. Аделин Кехайов – магистър по горско стопанство”, с 20 години стаж в областта. На негово място е назначен Звезделин Байраков от ГЕРБ. Уволнена е инж. Айнур Ибрямова – магистър по горско стопанство”, с 26 години стаж в областта. На нейно място е назначен Ботьо Арабаджиев от ГЕРБ. Уволнен е главен инспектор Евгени Василев – магистър – Висше военно училище, с 26 години стаж в областта. На негово място е назначен Николай Димов от ГЕРБ. Уволнена е Елисавета Пелтекова-Ушева висше образование „Право”, със шест години стаж в областта. Няма назначен на нейно място. Уволнен е инж. Анатолий Елев – магистър по горско стопанство”, с 10 години стаж в областта. На негово място е назначен Тодор Василев от ГЕРБ. Уволнена е Бейха Наил Дуран – магистър по публична администрация”, 13 години стаж в областта. На нейно място е назначен Адриан Петров от ГЕРБ. Уволнена е Боряна Цочева магистър по икономика, с 8 години стаж в областта. На нейно място е назначена Иванка Георгиева от ГЕРБ. Уволнена е Евгения Айвазова – магистър по икономика, с 18 години стаж в областта. Нейното място заема Явор Гаджанков от ГЕРБ. Уволнена е Елмира Гюрова – висше образование, магистър, с 5 години стаж в областта. Няма назначен на нейно място. Уволнен е инж. Асен Иванов – магистър по горско стопанство, с 12 години стаж в областта. Неговото място е заето от Маргарита Вълкова от ГЕРБ. Уволнен е Руслан Коларов – висше образование „Туризъм”, с година и половина стаж в областта. На негово място е назначен Галин Кърцов от ГЕРБ. Уволнена е Даниела Бакърджиева – висше образование „Финанси”, година и половина стаж в областта и над 20 години стаж на ръководни постове. На нейно място е назначен Николай Николов от ГЕРБ. Уволнена е Емел Расимова – висше образование, магистър по социален мениджмънт, с 20 години стаж в областта. Нейното място е заето от Светлин Бончев от ГЕРБ.

Уволнена е Фатме Дерели. Висше образование, магистър по счетоводство и финанси с 12 години стаж в областта. На нейно място е назначена Йорданка Георгиева от АБВ. Уволнена е Хава Алиева. Висше образование, магистър по финанси с 8 години стаж в областта. Няма назначен на нейно място. Уволнена е Айлян Чакър. Висше образование, магистър – инженер по комуникации, с 6 години и 2 месеца стаж в областта. Няма назначен на нейно място. Уволнен е Сюлейман Лешков. Висше образование, икономист, с 20 години стаж в областта. На негово място е назначена Ценка Русева от ГЕРБ. Уволнен е Юсеин Бейтулов. Висше образование, инженер по растениевъдство с 33 години стаж в областта. На негово място е назначена Севда Ерменкова от Реформаторския блок. Уволнен е Николай Янкулов. Висше образование – горско стопанство, с 25 години стаж в областта. На негово място е назначен инж. Григор Гогов от ГЕРБ. от ГЕРБ. Уволнен е инж. Петър Петров, магистър по горско стопанство с 24 години стаж в областта. На негово място е назначен Росен Росенов от ГЕРБ. Уволнена е Гюлджан Мехмедова. Висше образование, магистър по счетоводство с 12 години стаж в областта. Няма назначен на нейно място. Уволнена е Валя Евтимова. Висше образование, магистър, строителен инженер с 15 години стаж в областта. На нейно място е назначена Галя Георгиева от Реформаторския блок. Уволнена е Зехра Байрактар, инженер – агроном, с 30 години трудов стаж в областта, забележете! На нейно място е назначена Йорданка Стефанова от ГЕРБ. Уволнен е Емил Недялков, икономист, магистър, с 18 години трудов стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен е Мъстън Еминов. Висше образование, педагог и магистър по управление на училищните дейности с 13 години стаж в областта. На негово място е назначен Красимир Красимир Калчев от ГЕРБ. Уволнен е Андрей Илиев. Висше образование – културология, на негово място е назначен Николай Петров от АБВ. Уволнена е Ширин Хасанбашева с висше образование икономика, 11 години и 8 месеца стаж в областта, няма назначен на нейно място. Уволнен е Рамадан Бирков. Висше образование – финанси, с 6 месеца стаж в областта, няма назначен на негово място. Уволнен е Ереджеп Халилибрахимов,

Уволнен е Кадир Хасан… Продължаваме... Господин Анастасов, моля Ви, изтече времето, отнета Ви е думата! Не ме карайте да Ви санкционирам за неспазване на разпоредбите на Правилника! Благодаря Ви.

причина – че не е редно, чисто морално, хора, които не присъстват в залата, да им четем имената без тяхното съгласие. На второ място, не е редно хора, които

Имам поглед върху моята област в 7. многомандатен избирателен район – Габрово. Там политическото кадруване го превърнахте в бизнес. Научихте се за толкова години да управлявате страховете на хората. Използвате техните страхове, че ако не гласуват за ДПС, няма да имат работа, че ако не отидат да гласуват, няма техните семейства и роднини да имат работа за дълго напред. Използвате техните страхове и ги управлявате, и се научихте на това.

Пак ще Ви го повторя: „На всеки десет ще оставям по един!” За назидание! И ще Ви дам един пример. Знаете ли Парк „Българка”, чували ли сте за природен парк „Българка”? Дългогодишният директор на Природния парк, който го е създал преди 15 години, няма политическа окраска, с всичките си добри и лоши страни като такъв, бе уволнена и преди няколко дни – на 29 януари, съдът излезе с решение, че уволнението е било неправилно. Уволнението е било неправилно. Най-висшата институция – съдът, я възстановява на работа, а Вие назначихте Вашия общински координатор в Севлиево господин Али Алиев, който, забележете, има фирма за добив на дървесина! Вие го назначавате за ръководител на Природния парк, който трябва да спазва и да допринася за опазването на околната среда и да ограничи сечта! Вие го назначихте за директор! Това последва множество протести – месец-два протести. И какво беше казано – „да се научат за назидание, да се научат”! И съдът – най-висшият орган, каза, че уволнението е било неправилно, господин Анастасов. Неправилно! Този Али Алиев Вашето правителство преди шест години го уволнява като шеф на горското в Севлиево за корупция. Вие сте го уволнили! И сега го възстановихте на работа на такава отговорна длъжност. Друг пример, още един парк – „Централен Балкан”, който стопанисва Централна Стара Стара планина от Габрово до Троян, до Карлово – биоразнообразие, гори и така нататък. Уволнявате един човек, който никога, ама никога не се е занимавал с партийна дейност. Петнадесет години работи в Парка, от самото му създаване – специалист, младо момче. Аз лично не го познавам.

с образование „психология”. Мисля, че психологията е много добро образование за управител на природен парк. Има много други случаи на кадруване и така нататък. Във Фонд „Земеделие” уволнявате директора, който е от 12 години, от самото създаване на Фонда. Нито е партиен, нито е член на партия. Дванадесет години е там. Изредил е няколко правителства, докато дойде хубавият, сюблимният момент, когато Вашият областен координатор казва: „На всеки десет ще оставям по един.” За съжаление той не беше този един, беше един от Уволнявате го най-безцеремонно, на негово място слагате госпожа Салие Боз, която много разбира от земеделие и го доказа за година и половина направи толкова щуротии във Фонда, че не знам дали две години ще стигнат да се поправят. За разлика от Вас, които на всеки десет оставяте по един, и това ще Ви го повтарям всеки път, когато излезете тук да четете, всеки път, всеки път, госпожа Салие Боз в момента не е директор, но е главен специалист във Фонда. Не е без работа. За разлика от Вас! Шефът на ДАИ в Габрово не е без работа, а е главен специалист. Това е, когато имаш ангажимент и отговорност към хората и не правиш политически уволнения. Докато Вие се подиграхте и определихте съдбите на хората. Оставихте цели семейства без работа. Имам жалба и случаи в едно севлиевско село, което е 95% мюсюлмани. Цяло семейство, които са мюсюлмани, има поръчка да бъдат уволнени – майка, баща, снаха, дъщеря и всички, от фондове, от работа, включително натиск и в частни фирми, само защото не са гласували на изборите за ДПС и са присъствали на наше събрание

имат заповед за тяхното уволняване, даже от частни фирми, за това, че не са се подчинили на разпореждането да гласуват за ДПС. Затова моят призив е: не използвайте не използвайте това, което четете, да си правите политическите агитации! Ако си мислите, че по този начин ще обедините хората около Вас и че ще им защитавате интересите... това може да е било преди години, но към момента хората прогледнаха. Знаят, че Вие ги използвате. Вие използвате техните страхове и ги управлявате по най-добрия начин. Стигнахте до там, че областният Ви лидер изнудва фирми – като ги като ги заплашва с проверки от Инспекцията по труда, от данъчните и така нататък, защото там, видите ли, били техни хора! Имали спуснати партийни задачи кого да смачкат, кого да натиснат и откъде какво да вземат! Стигнахте до там, че да изнудвате хората да Ви дадат пет килограма ядки! Дотам стигнахте, защото, видите ли, ДПС щял да прави партиен купон и трябва там да има почерпка. Не Ви прилича! Точно на Вас, мисля, че не Ви прилича. Повече няма да участвам в това политическо празноговорие, защото в момента страната така и така има доста проблеми с бедстващи хора, с наводнения, с всичко това, което се случва вследствие на стихиите. Вчера загубихме три часа парламентарно време да се занимаваме с Ваш законопроект, идеология, с която пак се стремите към някакви политически цели. Днес пак губим 20 минути да се занимаваме с Вашите виждания как трябва да се развиваме. За това време можеше да свършим много друга по-полезна работа. Ако не знаете каква, можем да Ви дадем съвет каква точно да свършите. Във всеки случай не тази, която Вие се опитвате да диктувате! Времето Ви отмина! И не управлявайте повече страховете на хората!

Благодаря, госпожо Председател. Няма да говоря в стил на информационна агенция ЕЖК – „Една жена каза”, а се ангажирам... ...а се ангажирам към преждеговорившия да Ви покажа в рамките на седмицата един документ с Вашия подпис как Вие да бъдете назначен. В Габрово, където, ако думите Ви са верни, моля да се синхронизирате с госпожа Караянчева, ДПС в Габрово трябваше да има поне 10 хиляди гласа, а няма толкова,

Очаквам да се обясните на господин Михов, а не да вкарвате и трети хора в дебата с лични обяснения, ще приключим до 11,00 ч. СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ: Моля, когато излизате тук, да говорите с данни. Към преждеговорившия ще извадя съвсем конкретен факт. И най-важното: когато някой пак излезе да се упражнява над биографиите на уволнените, ще го помоля да декларира каква му е мотивацията да защитава ксенофобите в този парламент и да им бъде служебен адвокат!

С риск да злоупотребя с процедурата, искам да призова колегите от ДПС за поне малко морал и човещина! Когато четете едни имена, когато си играете с човешки съдби,

изявление от името на група. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Наистина никак не исках да взимам думата, защото имаме доста важна работа днес

няма да търпим вечно Реформаторският блок да бъде наричан „ксенофобска формация” не само защото очевидно не е вярно, а защото е обида към стотици хиляди българи, които, ако трябва да ги характеризираме с едно устойчиво нещо в поведението си от времето на самия Възродителен процес през мрачната зима на 1989-а към 1990 година, та до ден днешен, е, че са били последователни противници на всяка форма на ксенофобска политика в България. От 1985-а до 1989 г. опозиционно настроените към тогавашния режим българи до един се противопоставяха на Възродителния процес. През зимата на 1989-а към 1990 г., когато ченгетата от Държавна сигурност насърчиха най-долните страсти в българското общество, хората с опозиционно настроение – българи и турци, християни и мюсюлмани, симпатизанти на тогава създаващите се СДС и ДПС, проявиха разум, проявиха лидерство пред общностите си и не допуснаха тези насърчавани от ченгетата долни страсти да вземат връх. Държавата с най-голям риск от граждански конфликт през 1990 г. в Европа не се наричаше Югославия. По всички международни доклади се наричаше България. Само че тогава хората, които бяха противници на комунизма и диктатурата в България, независимо от това какъв им е етносът и каква им е вярата, проявиха разум и 25 г. след това никой не се сеща, че България е била с най-голям риск от конфликт. Децата днес не могат да го повярват, ама тези, които помним зимата на 1990 г., когато излизаха някакви лумпени, насъскани от БКП, да протестират срещу връщането на имената, имената, беше много близко до акъла, че може да се случи това нещо. Само че тогава излязоха и българи, цялата тогавашна опозиция в България излезе, за да защити правото на хората да си върнат имената. Тези хора наричате ксенофоби! Зарежете ме мен и които сме седнали тези стотици хиляди българи наричате ксенофоби! И ако тогава българските турци също проявиха разум, и ако тогавашното ДПС също прояви разум, и ако днес българските турци и мюсюлмани също проявяват разум, не мога да кажа това за днешното ДПС. Днешното ДПС не проявява разум. Днешното ДПС настройва ниските страсти в българското общество, а тях, вярвайте ми, винаги ги има и наша отговорност е да не ги настройваме. Колеги, разбирам, че е трудно да си в опозиция. Четиринадесет години тези хора са били в опозиция и много скоро най-вероятно пак ще бъдат. Това са правилата на демокрацията!

Имаше един кръг, дето останаха – тия дето се записаха в ДПС, което ми напомня въпроса: „Къде е Бисеров?”, но не знам към Вас ли да се обърна, или към прокуратурата, която така разгорещено защитавате напоследък? години репресия към седесарите в България не допусна нито един седесар да каже лоша дума за българските турци, нито веднъж. Уволнявани, безработни, напълно обезкуражени, че могат да получат от държавата друго освен шамари, тези хора никога не си позволиха да проявят ксенофобия, никога не си позволиха да кажат лоша дума за тези, които ги уволняваха. Винаги са говорили срещу ДПС, винаги ще говорят срещу ДПС – никога, никога, срещу българските турци. И днес в смешните списъци, които четете, неслучайно няма имена от Реформаторския блок, който бил уволнявал. Явно от чиста злоба уволняваме, за да назначим кадри на ГЕРБ. ГЕРБ. Реформаторският блок и нашите хора за четиринадесет години се научиха, че властта и политиката не е уволнения и назначения, властта и политиката е решения и отговорност. Днес ние носим отговорност

Защото отговорността на тези, които управляват, не е да си назначават хората и да уволняват опозицията, както правихте десет години, а е да пазят правата на хората и да не допускат партийни уволнения и назначения – да водим този срамен и долен разговор тук. тук. Не разчитайте на Реформаторския блок да проявява ксенофобска политика, нито най-малко да уволнява по етнически принцип. Или ако трябва да перифразирам един колега, който го няма тук, но който се похвали вчера, че не е бил в Държавна сигурност – хубаво е, че и такива има сред Вас, колеги, нашата любов към свободата е много по-силна от Вашата любов към властта. Можем ли да преминем вече към точката от програмата ни за днес? Доклад на Комисията по бюджет и финанси – господин Владислав Николов. гласуване Проект на решение за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банков надзор”. На заседание, проведено на 29 януари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 89

заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 7 дни преди изслушването. 2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез страницата на

4. Лично представяне на кандидата и на неговата концепция за дейността на управление „Банков надзор”– до 10 минути. 5. Представяне в резюме на становищата и въпросите на лицата по чл. 89, ал. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ако такива са представени –до две минути всяко. 6. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути. 7. Въпроси от страна на народни представители – до две минути. 8. Отговор на кандидата по поставените от страна на народните представители въпроси – до 10 минути. 9. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган. 10. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 11. Кандидатът изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидата.

С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложения кандидат. 2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. 6. Когато кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.” Благодаря Ви, господин Николов. Само една корекция – в първо римско, т. 11: „Комисията изготвя по смисъла на правилника доклад”, лапсус, казахте „Кандидатът” – за яснота. Дебатът е открит. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по Проекта за решение за приемане на процедурните правила? Има ли, колеги?

Процедура – господин Местан. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Пристъпваме към разглеждането на един от може би най-важните законопроекти. В този смисъл обсъжданията не биха могли да се проведат в отсъствието на образователния министър.

Припомням, че в пленарния ден на 30 януари 2015 г. е представен

На свое редовно заседание, проведено на 17 декември 2014 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители на 15 декември 2014 г. В заседанието взеха участие: проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, Константин Пенчев – омбудсман на Република България, Огнян Стоичков – председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта първото народно събрание, представители на синдикални и работодателски организации от системата на народната просвета, представители на неправителствени организации, директори на училища и детски градини, учители и други педагогически специалисти. В Комисията по образованието и науката са получени становища относно Законопроекта за народната просвета от Национален алианс „Усмихни се с мен”, който не подкрепя проекта, и Национална асоциация на ресурсните учители, които изразяват мнение, че в него има градивни предложения по отношение на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности. От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Валери Жаблянов. Подчертано бе, че основният принцип на Законопроекта е предоставяне на равен достъп до качествено образование за всички деца в България. Целта е да се съхрани традицията в системата на народната просвета не само като название, а и като единна образователна система с общ център, който да планира, реализира и контролира качеството на българското образование. Акцентирано бе, че образованието на децата не може да бъде подлагано на рискове от нови експерименти с неясни последици. Законопроектът запазва системата на защитените училища с цел да гарантира предоставянето на качествено образование в тях. Предлага се средното образование до ХІІ клас да е задължително, като гимназиалният етап е един – VIII – XII клас. Според вносителите, един от механизмите за преодоляване на увеличаващата се неграмотност е организиране на обучение чрез работа в професионалните гимназии, чрез него ще се създадат по-добри връзки с бизнеса. Проектът предвижда въвеждането на един учебник по учебен предмет, като необходимо условие за ефективно реализиране на националните образователни програми и начин да се избегнат корупционни практики за сметка на качеството на обучението. Вносителите предлагат запазване на придобитата от учителите кариерна длъжност за целия стаж, а не загубването й при напускане на всяко работно място. Със Законопроекта се предлага отмяна на събирането на такси от Министерство на образованието и науката за приравняване на дипломи от европейски учебни заведения. Не се предвижда предоставяне на държавно финансиране на частните училища и частните детски градини. В последвалата дискусия народните представители се обединиха около мнението, че не са имали достатъчно време да се запознаят подробно със Законопроекта. Общото впечатление е, че в този проект много от текстовете са идентични с текстовете в Законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители, но в същото време представя коренно различна философия. Изразено бе несъгласие от родителските организации със замяната на термина „приобщаващо образование” с термина „включващо образование” и бе предложено да бъде организирана дискусия, на която да бъдат обсъдени и изяснени въпросите за ресурсните центрове. По отношение на финансирането на децата, които се обучават в частните училища и в частните детски градини, от вносителите бе изразено мнение, че принципно не са против държавното финансиране на частните училища и частните детски градини, но само в частта, в която то се прилага и сега. Аргументи в тази посока са, че повече пари за частно образование в Европейския съюз се дават от държави с по-висок процент на брутен вътрешен продукт за образование в сравнение с България. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „за” 3 гласа, „против” 9 и „въздържали се” 6, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители на 15 декември 2014 г.”

Вие имате два доклада, съответно по двата законопроекта. По Правилник може в резюме да представите становищата на Комисията. ДОКЛАДЧИК ИВАН ЧОЛАКОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! „На свое редовно заседание, проведено на 14 януари 2015 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители на 21 В заседанието взеха участие: Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, Цвета Антонова – дирекция „Държавна политика на детето” в Държавна агенция за закрила на детето, Цветан Антов – съветник на министъра на младежта и спорта, Светла Георгиева – държавен експерт в Министерство на младежта и спорта. От името на вносителите Законопроектът за предучилищното и училищното образование беше представен от народния представител Стефани Михайлова, която посочи, че той ясно и категорично дефинира образованието като национален приоритет и преформулира преформулира целите му, като поставя детето и ученикът в центъра на образователната система. В обсъждания проект се предвижда: - създаването на нова образователна структура, с цел по-голяма яснота и подреденост в системата на образованието. Предвиждат се две образователни степени – основна и средна, като всяка от тях е с два етапа: начален (I – IV клас)

разработването на образователните стандарти с акцент върху постигането на целите и резултатите; - оптимизиране на системата за оценяването в училище. Въвежда се вътрешна система за управление на качеството на образованието. Необходимостта от външна оценка на качеството предполага създаването на Национален инспекторат на образованието в България; - определяне ролята на родителите като участници в образователния процес с регламентирани права и задължения; - привеждане на нормативната уредба в пълно съответствие с изискването за повишена квалификация на директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

Държавна агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в Република България, както и на работодателски, синдикални и неправителствени организации. В голямата си част те подкрепят принципно Законопроекта, като посочват някои бележки и правят предложения за прецизиране, изменение или допълнение по някои от текстовете на Законопроекта. В хода на дискусията по отношение на цялостната философия и принципи на Законопроекта: - заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева заяви, че Министерството на образованието и науката подкрепя духа и принципите, заложени в разглеждания Законопроект, защото той отговаря на необходимите реформи в образователната сфера. В него ясно е дефинирано образованието като национален приоритет, осигурена е подредеността на цялата система, детето е поставено във фокуса на образователната система; за предложената нова норма за финансиране на образованието на учениците в частните детски градини и училища проф. Борисов изрази опасения от наличието на риск за нарушаване на равнопоставеността между държавни и общински училища, от една страна, и частните училища, Министерството на младежта и спорта изразиха подкрепата си на разглеждания Законопроект в частта му, съотносима към спортните училища, като предлагат между първо и второ гласуване да се прецизират и изменят някои текстове, свързани с учебния предмет „Физическо възпитание В заключение, вносителите отбелязаха, че направените предложения по време на дискусията ще бъдат обсъдени и между първо и второ гласуване ще бъдат внесени необходимите промени. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати:

На свое редовно заседание на 14 януари 2015 г. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители на 15 декември 2014 г. В Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта са получени становища относно Законопроекта за народната просвета от: - Министерство на науката и образованието, според което Законопроектът за народната просвета не отразява напълно потребностите на съвременното развитие на образователната система в Република България, съдържа някои принципни

не изразява становище за подкрепа, а само прави бележки и предложения по отделните текстове. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Валери Жаблянов. Подчертано бе, че основният принцип на Законопроекта е предоставяне на равен достъп до качествено образование за всички деца в България. Целта е да се съхрани традицията в системата на народната просвета, не само като название, а и като единна образователна система, която да е централизирана и да дава възможност на държавата да провежда единна национална образователна политика във всички райони на страната, независимо от материалното благосъстояние на хората и техните религиозни виждания. Основен генератор на политиката в областта на средното образование е Министерството на просветата, което да планира, реализира и контролира качеството на българското образование. Вносителят акцентира, че образованието на децата не може да бъде подлагано на рискове от нови експерименти с неясни последици, което би се случило с изнасяне на Инспектората извън системата на образованието, извън Министерството на просветата. Като въпрос с изключителна важност беше представена заложената в Законопроекта структура на образованието. Предлага се средното образование до ХІІ клас да е задължително, като гимназиалният етап е един

Държавна агенция за закрила на детето изрази несъгласие относно централизацията, предложението за един учебник и единна методология. Народните представители изказаха разнопосочни мнения. Общото впечатление е, че в този проект много от текстовете са идентични с

454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители, и Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители На редовно заседание, проведено на 22 януари 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за предучилищното и училищното образование, внесен от Милена Дамянова и група народни представители, и Законопроект за народната просвета, внесен просвета, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Националното сдружение на общините в Република България, на Националната асоциация на ресурсните учители и на други неправителствени организации и движения, чиято дейност има отношение към разглежданите законопроекти. От името на вносителите Законопроектът за предучилищното и училищното образование бе представен от народния представител госпожа Корнелия Маринова. Законопроектът предвижда да се въведе нова образователна структура в системата на училищното образование – основна образователна степен степен с два етапа: начален и прогимназиален, и средна степен с два етапа: първи гимназиален етап и втори гимназиален етап. Разделянето на средната степен на два етапа ще подобри връзката между средното и висшето образование, от една страна, както и връзката между средното образование и пазара на труда, от друга. Във втория гимназиален етап ще се осъществява и дуалното обучение в професионалните гимназии. Въвежда се статут на училища с национално значение и статут на иновативно училище. Предлага се създаването и на нов вид обединено училище, което ще позволи на учениците от малки населени места или тези, чиито семейства са в затруднено затруднено финансово състояние, да имат възможност да завършат първи гимназиален етап в родното им място. Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка, като така учениците ще придобиват квалификация по част от професия, а за професии с първа степен на професионална квалификация – и на професионална квалификация. Предвижда се и запазване на защитените училища. Формите на обучение се оптимизират с предлаганата нова форма – самостоятелна форма на обучение. Законопроектът предвижда към всяко училище и детска градина да се създава обществен съвет. Общественият съвет ще е органът за развитие на образователната институция и за граждански контрол на управлението Предлага се създаването на Национален инспекторат на образованието. Въвежда се задължителна квалификация и атестиране на учителите и другите педагогически специалисти като средство за подобряване на качеството на образованието. Законопроектът урежда модела на финансиране, в основата на който е децентрализацията на финансирането до ниво училище. Регламентира се финансирането от държавния бюджет на децата и учениците, които се обучават в частните в частните детски градини и в частните училища, което според вносителите ще доведе до разширяване на достъпа до образование и ще повиши конкуренцията между образователните институции. Вторият законопроект – Законопроектът за народната просвета, бе представен от народния представител господин Валери Жаблянов. Основната цел на предлагания Законопроект е да гарантира еднакво ниво на масово образование, равен достъп до образование за всички деца и качествено образование във всички училища. Законопроекта се предвижда въвеждането на нова образователна структура, създаваща условия за по-високи образователни резултати и учебни програми, като се предлага средното образование до 12-и клас да е задължително, с две възможности след 10-и клас – задължително професионално образование или задължителна подготовка

като необходимо условие за ефективно реализиране на националните образователни програми. Законопроектът предвижда финансираното с публични средства образование да е насочено към държавните и общинските училища, като се регламентира нова формула за разпределение на средствата по делегираните бюджети. В Комисията са постъпили становища от Министерството на образованието и науката и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в които се изразява принципната подкрепа на Законопроекта за предучилищното и училищното образование. В становището на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обърнато внимание на някои разпоредби на Законопроекта за народната просвета, които го правят неприемлив, а в становището на министъра на културата са посочени текстове от същия Законопроект, които се нуждаят от прецизиране. Постъпили са също така и становища от редица организации, в които е обърнато внимание на определени разпоредби и в двата законопроекта, които са спорни или се нуждаят от прецизиране. В изразеното в заседанието на Комисията становище от Националната асоциация на ресурсните учители бе обърнато внимание на предложеното преструктуриране на ресурсните центрове, като бе изразено опасението, че липсва необходимият капацитет подобни структури да съществуват на територията на всяка община. В последвалата дискусия народните представители се обединиха около необходимостта от изцяло нов закон, с който да се регулира системата на училищното образование. Изразено бе становище, че в двата законопроекта много от текстовете са идентични, но в същото време представят различна философия. Противоречиви мнения бяха изразени по отношение на държавното финансиране на частните училища и частните детски градини. Обърнато бе внимание на необходимостта от прецизиране на функциите на обществените съвети, на финансирането на ресурсните центрове и необходимостта от регламентиране на финансирането на духовните училища. Изразено бе и несъгласие с част от използваната терминология в Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Част от народните представители изразиха подкрепата си за предложенията, направени от Националното сдружение на общините, които в преобладаващата си част следва да бъдат взети предвид от водещата Комисия. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа – 3 гласа – „против”, и 2 гласа – „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване; с 3 гласа – „за”, 5 гласа – „против”, и 4 гласа – „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.” Благодаря Ви, госпожо Коцева. Преминаваме към доклада на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте. Имате два отделни доклада за двата законопроекта. Да Ви напомня, че съобразно чл. 77, ал. 3 можете да ги представите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 На заседание, проведено на 22 януари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за народната просвета, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители. На заседанието присъства заместник-министърът на образованието и науката госпожа Ваня Кастрева. Основната цел на Законопроекта е гарантиране на качествено образование във всички училища и ниво на грамотност на завършващите всеки етап от образованието. Законопроектът предвижда: финансираното с публични средства образование да е съобразено с интересите на своите потребители. Нормативите за издръжка на един ученик да се диференцират в зависимост от вида и спецификата на обучението; - инспектирането на образователната система да е свързано с единна система за оценка; - нова образователна структура; - въвеждането на един учебник, като необходимо условие за ефективно реализиране на националните образователни програми; - въвеждане на дуално обучение за учене и работа в реална производствена среда; регламентиране на нова формула за разпределяне на средствата по делегираните бюджети. Законопроектът не предвижда предоставяне на държавно финансиране на частните училища и частните детски градини. След представянето на Законопроекта се проведе дискусия, на която народните представители се обединиха около мнението, че в този Проект много от текстовете са идентични с текстовете в Законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен от Милена Дамянова и група народни представители, но с различна философия. От страна на Министерството на образованието и науката бяха изразени резерви относно философията на Закона. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 3 народни представители, без „против”, и „въздържали се” 13 народни представители. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисия по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители на 15 декември 2014 г.” Благодаря, господин Кръстев.

На заседанието присъства заместник-министърът на образованието и науката госпожа Ваня Кастрева. Законопроектът беше представен от народните представители Снежана Дукова и Галя Захариева, които изтъкнаха, че основният мотив за внасянето на Законопроекта е осъвременяване на нормативната уредба в сферата на средното образование. В Законопроекта е заложена единна политика, основана на училищната автономия, разписана в различни нейни аспекти чрез учебните програми и учебното съдържание през четирите степени на училищното образование. Със Законопроекта се усъвършенства системата на делегираните бюджети, въведена през 2008 г., с нови механизми на контрол. Въвежда се и допълнително разпределяне на средства според качеството на образование, което учебното заведение предоставя. Предвижда се създаването на обществени съвети с представители на съответната местна власт, което би довело до по-сериозен граждански контрол върху изразходване на публичните финансови средствата. Въвеждат се центрове за личностна подкрепа на децата, която ще бъде обща и допълнителна, и която ще даде възможност да се продължи работата с проблемните деца и тяхната подкрепа. Предвижда се финансиране за частните детски градини и частните училища, като субсидията от държавния бюджет ще се предоставя от 2018 г. Заместник-министър Кастрева изрази подкрепата на Министерството на образованието и науката относно Законопроекта и мнението, че образованието е поставено като национален приоритет и че детето трябва да бъде в центъра на образователната система с развитието на неговите интереси, потребности и цялостно личностно развитие. Заявена беше и готовността на екипа на Министерството на образованието и науката с експертни предложения да усъвършенства нормите, разписани в Закона, за да може Законът да бъде гъвкав и съвременен и да даде широтата широтата за развитието на сферата поне десетилетия напред. След представянето на Законопроекта се проведе дискусия, на която бяха подробно обсъдени въпросите относно: ресурсните центрове и тяхното финансиране; усъвършенстване на разходните стандарти с цел стимулиране качеството, отговорността на обществените съвети за разходването на средствата, какви са разчетите и как би се отразило на Закона за държавния бюджет за настоящата година и други. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 11 народни представители, „против” – 3 народни представители, и „въздържали се” – 2 народни представители. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисия по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 21 ноември

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители, предоставям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители

Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 22 януари 2015 г., обсъди Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 21 ноември 2014 г., и Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители на 15 декември В заседанието участваха от Министерството на образованието и науката Ваня Кастрева – заместник-министър, и Ралица Кирилова – парламентарен секретар, от Министерството на културата Румен Джуров – държавен експерт в дирекция „Съвременно изкуство и художествено образование”, както и представители на неправителствени организации. Законопроектът за предучилищното и училищното образование бе представен от народния представител Красимира Анастасова. Законопроектът предлага въвеждането на нова образователна структура в системата на училищното образование основна образователна степен с два етапа: начален и прогимназиален, и средна степен с два етапа: първи гимназиален етап и втори гимназиален етап. Въвежда се статут на училище с национално значение и се дава възможност за развитие на иновативни училища.

от осми до дванадесети клас включително. Училищата по изкуствата и училищата по културата се откриват, преобразуват, променят и закриват при условията и по реда на Закона за закрила и развитие на културата. Извеждат се като специализирани училища, осъществяващи подготовка в областта на културата и на изкуствата. Законопроектът за народната просвета бе представен от народния представител Мариана Бояджиева. Законопроектът акцентира на съхранението на традицията и системата на народната просвета като единна образователна система с общ център, който да планира, реализира и контролира качеството на българското образование. Той предвижда средното образование до дванадесети клас да е задължително, с две възможности след десети клас, а именно: задължително професионално образование или задължителна подготовка за висше училище (университет). Със законопроекта също така се предвижда и осигуряване на условия и перспективи на талантливите ученици, да се определят специализирани училища за подготовка на специалисти в областите на културата, изкуствата, математиката и спорта. Госпожа Ваня Кастрева изрази подкрепа на Законопроекта за предучилищното и училищното образование, който в по-голяма степен отговаря на обществените интереси и потребности за промяна на нормативната уредба, дава по-голяма гъвкавост и е един по-съвременен, модерен обществен договор за развитие на образованието. Изрази и становището на Министерството на образованието и науката за неподкрепа на Законопроекта за народната просвета. становището на Министерството на културата се изразява подкрепа на Законопроекта за предучилищното и училищното образование и се предлага корекция на техническа грешка, пропуск, както и допълнение по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, касаещи училищата по изкуствата и училищата по културата, които са държавни културни институти. По време на дискусията народният представител Ерджан Ебатин изрази становище, че майчиният език не следва да има форма на факултативно евентуално изучаване, а задължителна форма на изучаване. Народният представител Росен Петров постави въпрос за логиката за финансиране на частни училища с държавни средства. Този въпрос бе пояснен от народните представители Вяра Церовска и Корнелия Маринова. След проведените разисквания Комисията по културата и медиите с 10 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51,

предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за народната просвета, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители на 15 декември 2014 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Карастоянова.

Благодаря, господин Председател. Очевидно, че в залата няма толкова голям интерес по тази толкова важна тема, но в обществото ни има. В крайна сметка се касае за бъдещето на нацията ни, за бъдещето на нашите деца.

Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на господин Попов – дебатът по внесените два законопроекта да бъде предаван по Моля, режим на гласуване.

гласуването, уважаеми народни представители. Продължаваме с гледната точка на вносителя по отношение на Закона за предучилищното и училищното образование – народният представител Милена Дамянова. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Заместник министър, уважаеми колеги народни представители! Убедена съм, че всеки един от нас в тази зала иска децата ни да имат добри възможности за развитие, да бъдат млади хора със знания, с умения, със самочувствие, да имат добър живот на успяващи граждани. Вярвам, че законопроектът, който започваме да разглеждаме днес – Законопроектът за предучилищното и училищното образование, има точно тези цели. Така че, без да е пресилено, от нас зависи днес как ще живеят децата ни утре. Казвам това не за да придам специална мисия на Законопроекта за предучилищното и училищното образование, а за да подчертая още веднъж, за пореден път важната задача, която законодателят има да изпълни в сферата на образованието. Формулата на икономическото развитие „Образование, образование, образование” почива на адекватно и модерно законодателство, законодателство, което да дава възможност на учителите да прилагат модерни модели на обучение, законодателство, което да бъде основата за разработване на актуални учебни програми, които да гарантират усвояването на ключовите за 21-ви век умения, законодателство, което да гарантира повишаването на интереса и мотивацията за учене сред учениците, законодателство, което да превърне училището във важен фактор за успех. Не можем повече да се задоволяваме с констатациите в докладите на Световната банка, на Европейската комисия, на международните изследвания по грамотност, че българчетата не разбират какво четат, че не могат да прилагат знанията си на практика, че България е на едно от челните места по брой млади хора, които нямат основно образование. Като че ли вече има и известно мазохистично удоволствие в повтарянето на тази диагноза години наред, без да се предлага и прилага адекватно лечение. И аз, и групата на ГЕРБ вярваме и сме убедени, че Законопроектът за предучилищното и училищното образование е част от това животоспасяващо лечение на българската образователна система. система. Нашият призив към Вас е повече да не отлагаме тази реформа, защото вече не само че сме закъснели, ние вече сме започнали да тичаме в обратната посока. И аз вярвам, че Четиридесет и третото народно събрание може да приеме този Законопроект, върху който в продължение на повече от три години работиха над 600 души – учители, директори, експерти на общините, неправителствени организации, родители, експерти на Министерството на образованието, социални партньори. Огромен труд на огромен брой хора, които отделиха от своето време, за да имаме този Законопроект за предучилищното и училищното образование днес в пленарната зала, между другото, за трети пореден път.

но тогава правителството на господин Орешарски и управляващото мнозинство отказаха да се занимават с образование, вследствие на което загубихме две години. Колеги, това са реално загубени години на два випуска ученици. многократно се отправят и препоръки за приемането на този Законопроект от страна на Съвета на Европейския съюз. Законопроектът има подкрепата на организации като УНИЦЕФ, на организации като Националната мрежа за децата, която обединява 127 неправителствени организации, на Българския Хелзинкски комитет, на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Няма да изброявам всички подкрепящи становища, можете да ги видите на сайта на Комисията. И в момента в Комисията по образованието и науката постъпват различни предложения и препоръки, които с колегите ще приемем между първо и второ четене. Например желанието на математическите и на езиковите гимназии да запазят своя прием от 5-и клас, от 5-и клас, предложението на ресурсните центрове – онзи ден се проведе такава среща – желанието им да останат като държавни звена, но с други функции, запазвайки възможностите за общините и училищата да назначават ресурсни учители на място. Ще дефинираме и защитените детски градини, освен защитени и средищни училища, които са разписани във внесения от нас Законопроект. Тъй като докладите на комисиите бяха доста детайлни и изчерпателни, няма да се спирам подробно на всички нови моменти в Законопроекта, но ще подчертая няколко от тях. Основната цел на Законопроекта е всяко едно дете и всеки един ученик в зависимост от своите потребности да получи максимални възможности за развитието на своя потенциал, възможност за успешна личностна и професионална реализация. За пръв път в закон образованието е дефинирано като национален приоритет. За първи път в закон за образованието се отделя такова сериозно внимание на индивидуалното развитие на децата и учениците, включително и на децата със специални образователни потребности, които ще получат грижа от специалисти на място и по този начин ще спрат да бъдат изолирани, анонимни и невидими. Въвежда се качествено нов процес в образованието – приобщаващото образование, което означава, че от тук нататък не детето ще се съобразява със системата, а образователната система ще се нагажда към многообразните потребности на децата. Това, уважаеми колеги, ще гарантира равенство на шансовете на всички деца. това се въвежда и статут на училище с национално значение, както и на иновативно училище. Много ясно се определя ролята на българския език в образованието с изведен отделен стандарт за българския език. Въвежда се и цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от българската детска градина и българското училище образование, която външна оценка ще се извършва от Национален инспекторат по образованието към Министерския съвет по обективни критерии. Уважаеми колеги, само ще кажа, че почти във всяка една държава вече има такъв инспекторат. Нидерландският инспекторат има 214-годишна история, а ние тепърва започваме да говорим за такава външна оценка. Въвеждат се и изисквания за прилагане на вътрешна система за управление на качеството в детските градини и училищата. С предложения Законопроект за пръв път се въвежда възможност за валидиране на компетентности, които са придобити от лица над 16 години в системата на неформалното обучение и формалното учене. Въвежда се и възможност за валидиране на компетентности на деца, избрали самостоятелна форма на обучение под 16 години. Зная, че сред Вас има колеги и експерти, които се отнасят с известно притеснение към тази възможност. Колеги, не можем да си затваряме очите пред истината. И в момента близо 500 деца в България се обучават в семействата си. По какъв начин държавата гарантира, че правата на тези деца се спазват? По какъв начин държавата гарантира, че техните умения и знания ще бъдат оценени и признати? Решението, което предлагаме, е даване на възможност със съответните механизми за контрол, така че наистина да не се допускат злоупотреби, каквито притеснения имат сигурно много от Вас. Ключова разлика със сегашния Закон е основаването и базирането на учебното съдържание, на учебните програми, на ключовите компетентности, на уменията, които децата след това трябва да прилагат на практика, а не само на енциклопедичните знания. Това се прави в успешните образователни системи и това гарантира по-добра грамотност и по-добра реализация на пазара на труда. Нещо, което предизвиква доста коментари, е една мярка, заложена в Националната програма за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, приета от Народното събрание с изключително голям консенсус. Имам предвид принципа „парите следват ученика и детето”. Този принцип, заложен в Националната програма, сме възприели и като част от реформата, която Ви предлагаме. Това, което сме записали, е, че това ще се случва като частично финансиране за частните училища и частните детски градини, и ще се случи от 2018 г. Ефективността на образователната система е непостижима без квалифицирани и мотивирани учители. Затова предлагаме кариерно развитие на учителите, обвързване на заплащането им с кариерното развитие и с квалификацията, която трябва да бъде обвързана с напредъка на учениците. Предвидена е и атестация за директорите на училищата и за педагогическите специалисти съответно с възможност за отстраняване при несправянето със задълженията. По отношение на родителите и участието на родителите в образователния процес предлагаме създаването на обществени съвети, в които задължително ще има и представител на общината. Това, колеги, няма да е настоятелството, което е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а обществен съвет, в който родителите ще бъдат избрани чрез избори. По този начин гарантираме граждански контрол върху управлението на училищата.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Днешният ден е важен за българския парламентаризъм, защото се предлагат два законопроекта, които имат пряко отношение към развитието на България за един дълъг период напред. Недоволството в българското общество от състоянието, резултатите, може би качеството, условията, при които се обучават и завършват училище българските деца, е основателно. Българското училище е част от цялата обществено-икономическа, финансова, държавна реформа, която беше извършена през последното десетилетие. То няма как да остане встрани. Необходимостта от нови правила, изразени чрез закон за системата на средното образование, е налице. Има и съответните обществени очаквания. През тези години възникнаха много нови форми на обучение – утвърди се частното образование, създадоха се частни образователни институции в сферата на средното образование с подготвени кадри, методики и утвърдени взаимодействия с държавните образователни институции, каквито са Министерството, регионалните управления на просветата, Инспекторатът и така нататък. Всичко това е факт и ние пристъпваме към тази проблематика с вносителите на другия законопроект от диаметрално противоположни позиции от позиции, които изразяват различни философски разбирания за това какво представлява средното образование в България и каква е неговата роля за изграждането и укрепването, за налагането и формирането на национално самосъзнание в българската общност. Защото един такъв законопроект не може да бъде сведен до механизмите, технологиите, създаването на причудливи форми на образование, верифицирането на компетентности, както се изразяват част от колегите, и така нататък, и така нататък. Законопроектът, който ние трябва да приемем, трябва да осигури на всяко дете качествено образование, независимо от материалния статус на родителите, на семейството; да даде възможност да развие индивидуалните си качества; да се превърне в предпоставка за заличаване на регионалните различия. Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че в Комисията по регионално развитие се състоя много съдържателно обсъждане на двата законопроекта. Искам да кажа, че редица комисии се отнесоха формално, което е осъдително. Държавни институции се отнесоха формално. Министерства, които се занимават с развитието на децата, младежта и спорта, изпратиха формални доклади. Изпратиха аргументации и предложения само за проекта, който се предлага от колегите от ГЕРБ, и дори не бяха прочели другия проект на закон. Българските деца не заслужават такова формално отношение. Искам да направя едно сравнение, уважаеми колеги. Когато тук се обсъждаше въпроса за това дали пенсионните осигуровки да могат да се местят от частните фондове в държавната осигурителна институция, залата пращеше по шевовете, все едно приемахме Конституция.

Още към мотивите. Ние настояваме парите от републиканския бюджет да отиват в държавните и общински училища. Парите за образование са малко и всяко от правителствата на ГЕРБ дотук използваше политическата си власт, за да ги намали още повече. Парите за образование не могат да отидат в частните училища и образователни институции не заради нещо друго, а защото децата, които се изучават в тях, имат големи материални възможности, както и техните семейства.

Тя е фалшива! Тя служи за обосноваването на една несправедлива теза. Искам да Ви кажа, че ако чрез този законопроект българското Народно събрание отвори пътя, отвори вратата за такъв вид финансиране, либерализира до безкрайност производството на учебници, либерализира до безкрайност създаването на псевдоинституции в сферата на средното образование, последиците ще бъдат разрушителни. МИЛЕНА законопроектът на БСП – съжалявам, че БСП трябва да внася законопроект, този законопроект трябваше да бъде внесен от министъра на просветата. Тук трябваше да бъде министър-председателят. Това не може да бъде партийна инициатива. Искам да кажа, че ние настояваме да се запази понятието „народна просвета“ в названието на закона. За нас то носи исторически характер и не просто е формално название на закона, а изразява същността на образователното дело в България. Второ, в системата на народната просвета сега, днес, при този закон и за в бъдеще, ние искаме да влязат всички извънучилищни форми на образование, каквито са съществуващите към момента ресурсни центрове във всички областни градове на България. Искаме в Закона за народната просвета и така, както сме го записали, да влязат всички форми на подготовка, обучение и възпитание на децата. Досегашната практика показа, че прехвърлянето на тежести върху българските общини в тези финансово трудни години води единствено до занемаряване на дейностите в духовната и образователната сфера, не заради друго, а защото всеки общински съвет, всеки кмет се стреми да удовлетвори на първо място материалните потребности и това е напълно естествено. Затова грижата за възпитанието на децата, както и ресурсните центрове, трябва да бъдат предмет на републиканския бюджет. Те са изградени, те функционират, там има подготвени специалисти. Искам да кажа няколко думи по дискусията на законопроекта. Беше създадена една видимост около една гражданска подкрепа за проекта, внесен от колегите от ГЕРБ. БСП направи истинска дискусия с различни специалисти, а не по партиен признак събрани хора, където мнението е еднозначно. Ще го съобщя в залата, за да можете да го проверите в избирателните райони, от които сте избрани, да Ви кажат какво мислят за практическото закриване на ресурсните центрове, което е предвидено в законопроекта на ГЕРБ. Да Ви кажат какво мислят за държавно финансиране за частните училища и колко частни училища имаме в изостаналите райони на България и за чия сметка ще бъде това финансиране. Нека Ви кажат! В Законопроекта, предложен от БСП, предлагаме една идея – тя може да не бъде приета под формата на законопроект днес, защото всички мерки да мине един друг законопроект са взети. Но искам да кажа следното – ние сме изправени пред необходимостта средното образование да стане задължително, защото в момента се намираме в една парадоксална ситуация по-лесно ще завършите университет, отколкото средно училище. От университетите отпадане няма, а от средното училище отпадане има. (Председателят дава Настояваме Инспекторатът, тази институция за контрол на качеството на образованието, да остане в Министерството на просветата, да не се изважда навън и да се подчинява пряко на министър-председателя като паралелна структура, която цели единствено партизация на образованието.

считаме, че тази тема също трябва да бъде законодателно уредена, както ние предлагаме в закона за системата на народната просвета. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, радвам се, че сте тук. Уважаеми госпожи и господа народни представители, разглеждаме може би най-важния Закон основа и на социалната политика, и на икономическата политика, основа и на идентичността ни на български граждани. Затова подходът на Парламентарната група на Движението за права и свободи по този пределно политически акт ще бъде надпартиен. Аз ще започна със Законопроекта на колегите от ГЕРБ, защото в Комисията се оказа, че това е Законопроектът, който събира подкрепа, и ще започна с няколко безспорно позитивни момента. Първият, уважаеми колеги, господин Министър, безспорно положителен факт е, че предлагате на вниманието на Народното събрание този важен Закон в първите месеци от мандата на кабинета Борисов-2. Така се прави. Така скъсвате с една много неприятна практика този устройствен Закон да се предлага на вниманието на народното представителство последните месеци от управлението така беше и в рамките на Четиридесетото народно събрание, така беше и в рамките на Четиридесет и първото народно събрание. Това е заявка от Ваша страна, че поемате отговорност и за прилагането на акта. Второ, в Законопроекта се предлага нова структура на училищното образование, с което се прави опит да се преодолее проблем, свързан с разминаването – прием след седми клас, прием след осми клас, допълнителната подготвителна година в специализираните езикови гимназии и макар че тук от тази нова структура възникват проблеми, които, убеден съм, още не са дефинирани от екипа Ви – на тях ще се спра малко по-нататък, във връзка с финансирането на общинските училища. Третият положителен момент, идеята за задължителен десети клас, с който се цели съответствие с конституционната разпоредба, че образованието е задължително до навършването на 16-годишната възраст на учениците. Разбира се, тук бих призовал и Вас за още усилия между първо и второ четене този десети клас, идеята за задължителния десети клас да се уплътни, така щото да бъде и реален мотив за завършването. Аз подсказах едни малко по-революционни идеи, на които няма да се спра сега, защото ще ги предложа на Вашето внимание на второ четене. Оттук нататък обаче започват притесненията ми. Първо, Парламентарната група на ДПС имаме истинска драма още с наименованието на Законопроекта. Господин Министър, защо се отказваме от най-българската дума „просвета”? Нямам идея защо се отказваме от тази дума?! Това е думата: „про” и „свет” – за светлина. Като традиция България е приела, че знанието е синоним на светлината. Това е в най-добрите традиции на великото дело и на пресветите братя Кирил и Методий. Нека, има време между първо и второ четене, да се замислим. Това е привилегия за България, част от националната идентичност на българския народ! Други народи нямат такава дума, с която да наименуват своята образователна система. Не бива с лека ръка да се отказваме от тези устойчиви символи на националната идентичност! На следващо място, наистина е проблем – не конституционен, Конституцията дава това право, че законопроектът е внесен от отделни народни представители не оспорвам правото на никого, но подобни устройствени закони е добре да се внасят от Вас, от изпълнителната власт. Там има далеч по-издържана система на предварително съгласуване на аспектите, на взаимодействието на всички институции, ангажирани с образователния процес, с просветата. Това не е отговорност само на министъра на образованието – това е отговорност и на общините, това е отговорност и на други министерства. Много по-прецизно е съгласуването и на понятийния апарат, с който борави законът, защото в този Проект има понятиен хаос. Няма да се спирам на примери, защото поемаме ангажимент, че ще дадем своя принос с предложения между първо и второ четене и по този този аспект на предложения Проект. По-важното, въпреки че в Законопроекта има цял раздел „Предмет на закона”, Втори раздел „Принципи в системата на училищното образование”, на мен все още ми се губят глобалните цели на Законопроекта. Би трябвало основната цел да бъде функционално грамотни, интегрирани граждани на европейска България. Това трябва да бъде целта на образователния процес на всички нива, защото без грамотност няма интегрирано общество, без интегрирано общество няма развито общество. И тук ще поставя нарочен акцент на основната язва това е проблемът с ранното отпадане от училище, проблемът „ромско образование”. Защото няма съмнение, че над 80% от отпадналите деца от училище са представители на ромското малцинство в България. Уважаеми господин Министър, с цялата отговорност, която носим в себе си, се обръщаме към Вас с един анализ на този проблем – проблемът с ранното отпадане на ромите от училищното образование не не е проблем на самото училищно образование. Корени се в нещо друго, което за първи път много ясно ще дефинираме от трибуната на парламента корени се в системата на предучилищното възпитание и подготовка на децата. Имаме изследвания в определени региони. Уважаеми колеги от всички парламентарни групи, от училище отпадат не просто ромските деца, отпадат онези, които не са минали през системата на предучилищната подготовка и възпитание. Факт неоспорим! Ако едно дете е имало възможност да посети детска градина две, три – или минимум две години, то завършва основното си образование. Ако обаче е нямало възможност да посети детска градина, отпада. Знаете ли защо? Защото това е освен социално-икономически и културологичен проблем, защото постъпва в първи клас без екзистенц-минимум езикова подготовка, без екзистенц-минимум образователни навици. Постъпва в І клас и понеже от І до ІV – в началното, няма как да повтори класа

Какво трябва да направим? Много е хубаво, че има текст, че предучилищното възпитание и подготовка е задължително. Да, но как да се изпълни задължението, уважаеми колеги? Аз съм последният, който ще идентифицира българските граждани по етнорелигиозен признак извън тяхната собствена воля на самоопределение, но в кавички, условно, ще говоря за ромски квартали, тъй като нямаме легална дефиниция за ромски квартали. Ако с тези условности приемем за ромски квартал този в Сливен, от колегата Янко Янков, господин Министър, знам, че в този квартал живеят 20 хиляди български граждани. Докога ще си затваряме очите пред абсолютно невъзможния, парадоксален факт – една детска градина няма в квартала? За какво задължение говорим за посещаване на детски градини? Една детска градина няма в 20-хиляден квартал! Познайте колко деца успяват да се вредят в детските градини в центъра на града? Колко? И после се чудим защо отпадат от училище. Добре е, че всеки ден имаме новини за откриване на детски градини, но тези новини трябва да идват и от ромските квартали, ако искаме веднъж завинаги системно да решим този въпрос. Ние от ДПС инициираме един много голям национален дебат по този въпрос. В етап на организация сме и на голям семинар, на който ще се радваме на участието и на комисари от Европейската комисия, защото това е проблем на цяла Европа – със 10-те милиона роми. Повтарям, въпросът с интеграцията на ромите, е въпрос на образование. Нищо няма по-големи интегративни ресурси от образованието, но този проблем започва от детската градина. Настояваме за нарочна държавна политика, програма. Изчислили сме – необходими са не повече от 200 млн. лв., за да има достатъчно детски градини във всички ромски квартали. Това са нищожно малко пари предвид на ефектите, които преследваме, защото отпадналите от училище после отпадат и от социалните системи на българската държава. Точно затова се изправяме и пред уродливи явления като малки деца да раждат деца. Дълбоко не приемаме това явление, но предлагаме за разлика от кабинета, който неотдавна огласи идеи да накаже изключените, да накаже последствията с орязване на социални помощи, да направим друго – превенция на риска малки деца да раждат деца. Това също е проблем на този закон и той трябва да бъде ясно дефиниран. Що се отнася до грамотността – другият фундаментален проблем на образователната ни система се свежда до имаме ли реална система за национална система за външно оценяване, или имаме формално, квази национална система за оценяване на знанията и компетенциите, по, нека да използваме термина, знанията и уменията, тоест, компетенциите на учениците. Квази е системата ни, господин Министър! И нямате нужда от други доказателства. Има едно безспорно, ярко доказателство – това е огромната пропаст, разминаването между високите средни оценки, които имаме за различните класове по националната система за външно оценяване добър, много добър, 4,70, по този, по втори, по трети предмет, и устойчивото движение към последните места по международните системи за сравнително оценяване на грамотността на българските деца, ускорено към последните места, а инак вътре, се гордеем със сравнително високи средни за страната оценки. И още един парадокс продължаваме, това е радостно, всички сме горди, огромен брой златни, сребърни, бронзови медалисти от международните олимпиади. Един закон освен да се гордее със своите отличници и златни медалисти, трябва да преследва и средното ниво на грамотността. Нуждаем се от реални измерители на грамотността. Особено болезнен е този въпрос по отношение на оценяването на държавните зрелостни изпити. Смятам, и това е наша отговорност, че под формата на въвеждане на задължителния държавен зрелостен изпит, по начина по който го въведохме, ние убихме идеята за държавния зрелостен изпит. Да, порочно е въведена тази система. Един пример. Каква е целта на обучението по български език? До какво се свежда зрелостта на завършващия средно образование? Матурус – зрял. До какво? До умението да състави текст, да знае езика не само като система, а да използва езика в комуникацията, тоест да състави текст. И за миналата година, господин Министър, 37% от завършилите средно образование зрелостници отказаха да напишат една дума, не да съставят едно изречение в текстовата част на теста.

Думи в текстовата част на текста. Тогава този текст измерва ли крайната цел на обучението по български език, комуникативното умение на ученика? Не, не измерва! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето да удължим, господин Местан? ЛЮТВИ МЕСТАН: Удължаваме времето на парламентарната група. Аз не пледирам да се усложни тестът, чух тази Ви теза. Не е нужно да се усложнява тестът. Трябва да се направи нещо друго. Трябва да е ясно къде поставяме летвата за „среден 3”. Това трябва да е на общообразователния минимум, прескачането на който е гаранция за зрелостта – матурус. Това е издържаната матура. Знам защо не го направихте – от страха, че ще има 40-50% двойки по български и по математика. Да, щеше да ги има. И за да не стоварим отговорността срещу следващия випуск, предлагам да приемете предложението ми за нарочен държавен образователен стандарт за оценяване на държавни зрелостни изпити, в който да се реши този въпрос, и да бъдем коректни пред следващия випуск, който ще завърши, и пред по-следващия. Нека този критерий – „среден 3”, равен на общообразователен минимум, със задължително прескачане за получаване на диплома, да важи след четири тоест за онези ученици, които тепърва ще постъпят в гимназиалния етап, в VІІІ клас. Това също ще го предложим за второ четене. Има фундаментален проблем, свързан с финансирането на общинските училища. Огромен опит – и положителен, и негативен, се натрупа от въвеждането на финансиране на принципа „издръжка на един ученик”. Тук е господин Танев, с когото сме работили по тези въпроси. Господин Танев, господин Министър! За съжаление, абсолютизирането на този принцип, а аз говоря за абсолютизиране дори въпреки категоризацията на четири-пет групи общини по корекционен коефициент, не равнопоставя малките общински училища, особено в средищните центрове. Ние имаме училища, в които средната пълняемост на паралелките е 12 деца. Забележете, това не са училища, които поддържаме на изкуствено дишане, защото има възможност да извозим ученици от съседно, друго. Не, говоря за общината, от която съм родом, защото преди 20 години ние откривахме учебната година в 28 селски училища. Сега ги свихме до 4, тоест закрити са 9 от 10 училища. Няма какво повече да се закрие. И все пак средната пълняемост на паралелките е 12 деца – умножено по издръжката на един ученик, получава хикс издръжка. Какво са виновни децата от това училище, че в VІІ клас няма 13-то дете? За разлика от София, където пълняемостта на паралелките е 26, децата и те получават два пъти по-висока издръжка за една паралелка. По-малко пари при равни други условия, по ниско качество на образователната услуга, ерго дискриминиране на обучението в малките населени места. Факт! Трябва да решим този въпрос. Имаме конкретни предложения и в тази посока. Каквото и да струва, ние трябва да гарантираме равно качество на образователната услуга и в центъра на големия град, и в най малкото населено място.

че майчиният език се изучава като задължително избираем предмет минимум 3 часа седмично. Това е гарантирано по закон и не зависи от волята на министъра. Отменяте този закон! Решавате обаче въпроса във Вашия проект дискриминационно, заявявам го отговорно – приравнявате статута на майчиния език с избираем предмет като хореография и имате текст, че съотношението на часовете за майчин език – не подвиквайте за времето – спрямо останалите предмети ще се решава с акт на министъра. Аз на Вас Ви вярвам – Вие сте демократ и няма да дискриминирате майчиния език. Но ако утре имаме за министър човек с малко по-ретроградно мислене...

основни положения в Закона, ние ще се въздържим от подкрепа, като между първо и второ четене ще дадем своя принос за преодоляване на дефицитите на този закон. Благодаря за вниманието.

Благодаря, госпожо Председател. Господин Местан, с огненото начало на словото си, с което започнахте, за миг си помислих, че сте станали член на Патриотичния фронт. Направо се обърках! Само че, господин Местан, когато говорите за правата на циганското малцинство, добре е да наричате нещата с истинските им имена. Първо, тези хора живеят в незаконни гета, а в незаконно гето няма как да бъде изградена детска градина, детска ясла и така нататък. Второ, само преди ден член на Вашата партия, която много добре борави с екзистенциалните термини и така нататък, ни обясняваше как, видите ли, било традиция деца да раждат деца. По кротко с лицемерието, господин Местан! Първо си изяснете няколко закона, начело със Закона за лицата и семейството, в който ясно и точно е регламентирано, че деца не могат да раждат деца. Не злоупотребявайте, използвайки наистина този толкова важен закон и тази толкова висока трибуна.

Благодаря. Във втората част от репликата всъщност Вие потвърдихте тезата ми, че е неприемливо деца да раждат деца и за да не се случи това... ...има нужда от интеграция чрез образование и чрез култура. Толкова по въпроса за „деца раждат деца”. Що се отнася до първата част на репликата – да, започнах

от просветéн патриотизъм, а не от първичен, просташки, краен национализъм, който не прави разлика (ръкопляскания от ДПС) между „мултикултуризъм” от „културист” и „мултикултурализъм”. Това също е проблем на този закон. Благодаря Думата за изказване има госпожа Снежана Дукова.

господин Министър, уважаеми колеги! Реших да бъда първа по няколко причини. Нито ще обсъждам представянето на Закона на ГЕРБ, защото друг нямаше представен – от господин Жаблянов, нито ще обсъждам пространната сугестия на господин Местан към министъра на образованието и любимата тема в няколко щрихи. По-скоро съм предизвикана от това, че основен акцент и основен проблем на колегите в ляво и в център е финансирането на частните училища. В самото начало искам да кажа, че съм съгласна само с една позиция на господин Жаблянов.

В този смисъл не чух от трибуната нито реч по Закона за народната просвета, който внесоха колегите от ляво. Изцяло говоренето беше

Сега започвам по темата, като първо ще декларирам липса на конфликт на интереси – нямам ученици, нито внуци темата за мен е важна и съществена. Преди да започна с многото аргументи, защото те са страшно много, заложени в Законопроекта за предучилищно и училищно образование за финансиране на частните детски градини и частните училища, ще кажа няколко неща, които са базови за този законопроект. А те са, че той е стратегически, цели да превърне училището в саморегулираща се система, без централизация, без бюрокрация, дава равен – и тук искам да подчертая – справедлив достъп до качествено образование и диагностика. Ще бъда пунктуална в тезите си, защото финансирането на частните детски градини и частните училища наистина се оказа препъникамъкът за колегите вляво и за колегите в центъра,

Днешният век е много различен. Той променя своите информационни кодове, отношението към ученика, условията за кореспонденция с ученика, алгоритъма на пазара, Европа и света като цяло. Тук се каза, че образованието е социална услуга. Не само и не основно. Той е образователна политика, не е самоцел, базисен принцип, регламентиран в Закона на ГЕРБ като национален, подчертавам – национален приоритет. Частните училища, наред с общинските и държавните, осъществяват същата стратегическа дейност в полза на държавата и обществото – задължително училищно образование и подготовка, както и подготовка на човешки ресурси за страната, изпълняват стриктно държавните образователни изисквания. Европейският опит дава много примери в тази посока за стимулиращо участие на европейските държави във финансирането на частните училища. Тук ще изброя малка част от тях. Държави като Финландия, Швеция, Холандия финансират частното образование на 100%; Дания – на 90%; Германия, Норвегия и Испания – на 85%, Унгария, Полша, Словакия – на 70%; Белгия също финансира училищата равнопоставено; и Франция, където социалистите управляват, най-социалната държава в Европа финансира частното образование. В България държавата разкрива държавни, общински и частни училища, като осигурява финансирането на разходите на първите две на базата на обучението на един ученик независимо от доходите на родителите му. Частните училища и частните детски градини не се финансират.

се чуваха подстрекателни възгласи, че това не е така, готова съм да цитирам страница 38 от текста на Националната програма. Чета текста, защото така е редно: „Очакваното развитие на частното образование у нас, особено след присъединяването на страната към Европейския съюз ще постави въпроса за финансовата политика на държавата спрямо частните училища,

констатира наличие на дискриминация при провеждане на държавната политика по отношение на финансирането на частните училища Тя е постановила, че учениците следва да бъдат третирани равнопоставено и еднакво независимо в какво училище учат, по-скоро – независимо от собствеността му. От това следва пряко приложение на чл. 53, ал. 6 от Конституцията на Република България, където ясно и категорично е прогласено задължението на държавата да насърчава образованието, като създава и финансира училища. Тази норма не диференцира училищата според това дали са държавни, частни или общински. Правата на детето трябва да бъдат гарантирани в съответствие с принципите, заложени в Конвенцията за борба с дискриминацията в областта на образованието, Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията на ООН за правата на детето и Конституцията на Република България. Наличието на конституционна норма относно равнопоставеността на учениците в различните видове училища, приложимостта на принципа парите следват ученика, корелацията за равния достъп със задължителното изпълнение на държавните обществените отношения между държавата и частните училища, отварям скоби – административни, данъчни, кредитни, осигурителни, са безспорен аргумент за финансирането на частното образование. Частните училища са реален сектор в системата на средното образование. За да няма спекулации, защото очаквам такива, по отношение на финансирането, ще кажа няколко числа. числа. Те се подреждат така. В България има 2630 училища. От тях през 2010 г. 162 са частни, към момента са 99 частни училища;

За това финансиране на принципа парите следват ученика с осреднен стандарт 1400 лв., необходимите годишно средства са около 15 млн. лв. Тук е мястото да направя една справка

Член 285, ал. 3 допълва тази концепция, като казва, че с приходите от дейност срещу заплащане се финансират разходи, които се извършват извън осигурените в субсидията. Аргументите са много. Ако има въпроси, вероятно ще продължа.

изключително невярна хипотеза. Мисля, че трябва да отворите кутията малко по-широко.

Благодаря Ви. И аз съм убедена, че можете още, но просто има ограничения във времето на парламентарните групи. Реплики? Господин Румен Гечев е Ваш приятел. Ще Ви даде възможност за три минути дуплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Позволявам си да взема отношение, тъй като бъдещето на децата касае всички ни, а и чувствам професионално задължение. Натрупал съм опит и в България, и международен опит и мога да кажа следното. Първо, уважаема колежке, сигурно става дума за техническа грешка. Няма как Швеция да финансира 100% частните училища. Това противоречи на здравата логика. Ако държавата финансира 100%, то по-държавно от това училище аз не виждам. Няма такава държава, която ще финансира 100% частни училища. Тогава частниците какво правят? – Стоят с чантата на завоя и какво прибират – парите на държавата ли?! Така че такива училища, където държавата финансира 100% частните училища, твърдя, че няма, не са ми известни.

от което поискахме становище в Бюджетна комисия, не е дало на парламента нито едно число. Числа няма. Министерството на финансите не се занимава с писане на поезия. Те работят с числа. Къде са числата? Няма ги! Знаете ли защо ги няма?

Какво правим тогава с бюджета на Република България? Това е причината съвсем основателно колегите от Министерството на финансите да не дават числа, тъй като не искат да се обвързват. Освен това даваме ли си сметка, че ние като извадим от бюджета, който и сега не достига за държавното образование, нали така – стигат ли средствата за държавните университети, училища и детски градини? Не стигат! Като извадите от тези пари, които не стигат, и сме на последно място в Европейския съюз, и ги дадете на частните училища, Вие приключвате и със системата на държавните училища. Така че такъв подход е абсолютно неприемлив заради числата, дами и господа. Няма числа, няма сметка. Не трябва да гласуваме без числа, тъй като това води до тежки загуби за българската финансова система и до изкривяване на образователната ни система. Освен това социално е абсолютно неприемливо. Ние и сега имаме социално разделение, само това остана сега – да наливаме бюджетни пари и в богатите частни училища.

спре субсидиите за католическите частни училища. Целият Париж се вдигна против тази идея, тъй като

В края на 50-те години, когато руснаците пуснаха първи спътника, имаше изказване на Никсън, в което той каза: „Аз знам, че ние ще пуснем спътник. Той ще бъде никелиран, ще бъде с италиански дизайн, но ние сме втори.” И за първи път – това се разви при Кенеди, започна субсидия на шест частни университета, така наречената „Бръшлянова лига”, с която всички сме запознати. Това е причината Америка през 60-те години, поради равнопоставеността на субсидията, според качеството на образованието да постигне успеха, който постигна в Космоса. И третото, което искам да подчертая, което е пряко

Ще кажа две изречения, не повече. Първо, левицата има идеологическа преграда, колеги. Тя не може да приеме термина „частно”. За нея звучи като буржоазно, като богати, а това е голям проблем. (Шум и реплики Понеже бях упрекната, а не внимават в час тези колеги, бе. (Смях и оживление.) Понеже бях упрекната за това, че няма числа, а аз толкова много ги изброих. Мога да кажа още много, все времето не ми стига. Но

Ще кажа, че това е хипотеза и е допустимо частното финансиране, за това има условия. Няма „всяко едно училище могат да не пожелаят”, защото това води до инспектиране, до контрол, до мониторинг, до редовно присъствие на институциите вътре, в училището, и осигурява средства само от първия стълб от общо четирите стълба за финансиране.

равни деца, равен достъп. Това е, друга алтернатива няма!

уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Днес е модерно и актуално да се реформира навсякъде и по всяко време. Какво всъщност обаче значи реформата? Под реформа се разбира преустройство, изменения, преобразуване, за да се въведе нещо ново или нещо по-добро. по-добро доведе това? До какво по-добро доведе тази реформа? До това, че лекарите се превърнаха в администратори, че българите се губят в лабиринта на клинични пътеки и заеми към банките, за да оцелеят. Тази реформа, при която финансирането от 15% стана 30 при управлението на ГЕРБ в полза на частните болници. Какво стана с реформата в БДЖ? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов, обсъждаме Вашия Законопроект за народната просвета и този на ГЕРБ за предучилищното и училищното образование.

които се нуждаят от специален подход и грижи, за да бъдат пълноценни членове на нашето общество. Защото това ще стане, ако приемете тази реформа и ресурсните центрове преминат на отговорност към общините. За справка – Законопроекът на ГЕРБ. За какъв равен старт говорим, когато държавата ще финансира частните училища и детски градини, които са регистрирани като търговци с цел печалба чрез продажба на образование и грижи за учениците и децата в детските градини? И тук ли ще нарастват процентите? С колко, до кога, за сметка на кого? Ясно е, че тази реформа е в полза на търговците за сметка на ресурсните центрове, за сметка на тези българи, които нямат възможността да заплащат за образованието на децата си. А защо тогава не предвиждате да се заплаща и на тези родители, на които, пак според Вашия Законопроект, давате възможност в домашни условия, надомно да обучават децата си? Нима те не заслужават?! Ясно е, че тази реформа наистина е в полза на частниците. Къде е държавата обаче? Къде са социалното и солидарното в тази реформа? Къде ще се озоват нашите деца? Най-вероятно общи работници в чужбина или ратаи на тези, които имат възможност да си заплащат образованията. Как ще се повиши атрактивността на учителската професия – на тези българи, които са съвременните будители и пазители на българщината?

Защо превръщате средното образование, както сега е модерно на реформаторски жаргон да се казва, в хъб – хъб за безработни, необразовани българи? Но докато имагинерният газов хъб на управляващите няма да произведе блага за България, то този на образованието ще кумулира упадъка на българската култура и духовност. Уважаеми управляващи, поучете се от българската история, тя е богата, и не убивайте бъдещето на нацията ни. Разбирам, че това е доходоносен бизнес, но не карайте поколенията да ипотекират бъдещето си. Не запорирайте България, за да сте част от този бизнес, уважаеми колеги. Благодаря. Реплики? Няма. Обявявам 30 минути почивка. Продължаваме с дебата в 12,00 ч.